o Izvješću o promicanju svijesti o ravnopravnosti žena i muškaraca u programima Hrvatskog radija i Hrvatske televizije. Da na Hrvatskoj radio televiziji tijekom 2008. i 2009. godine, radio-televizije. Programsko vijeće Hrvatske radio-televizije podnijelo je ovo izvješće na temelju zaključka Hrvatskog sabora donesenog prigodom prihvaćanja Izvješća o radu Vijeća Hrvatske radio-televizije i provedbi programskih načela i obveza utvrđenih zakonom u programima Hrvatskog radija i Hrvatske televizije u razdoblju od 3. rujna 2007. do 14. listopada 2008. godine. Vlada je dostavila mišljenje. Prijedlog akta primili ste poštom. Raspravu su proveli Odbor za ravnopravnost spolova, informiranje i informatizaciju i medije i rad i socijalno partnerstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Predstavnik predlagatelja predsjednik Programskog vijeća HRT-a, Đuro Popijač će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Evo dozvolite samo kratko, dakle vezano za Izvješće o promicanju svijesti o ravnopravnosti žena i muškaraca. Dakle, sve vaša radna tijela, vaše odbore ovo vijeće je već prezentiralo i imali ste priliku vidjeti pisani materijal. Iz iskazanih podataka o zastupljenosti žena i muškaraca unutar Hrvatske radio-televizije i na rukovodećim pozicijama, a to se poglavito odnosi na uredničke pozicije, može se konstatirati zadovoljavajuće stanje. Isto se ne odnosi na zastupljenost žena u top menadžmentu i vijeće je u izvješću izrazilo nezadovoljstvo. Vijeće je također preporučilo ravnateljstvu HRT-a da se tijekom 2009. odnosno 2010. godine usporedno s pripremom nove organizacije poslovnih procesa HRT-a, a u skladu s financijskim mogućnostima obavi neovisna analiza rodne osjetljivost i organizacijske klime na HRT-u. Kada je riječ pak o programskim sadržajima HRT-a opseg specifičnih tema o ravnopravnosti spolova općenito gledajući vijeće je ocijenilo da to zadovoljava. No, nužna je veća rodna osjetljivost urednika i urednica informativno-političkih i gospodarskih emisija. Vijeće HRT-a je predložilo da se o ravnopravnosti spolova vodi više računa i kod izbora gostiju i gošći, kako bi se javnosti češće predstavila mišljenja rodno osviještenih stručnjaka i posebno stručnjakinja za različite područja. Kada se u sklopu novoosnovanog edukacijskog centra HRT-a, a u suradnji sa stručnjacima iz akademske zajednice, organizacije civilnog društva i državnih institucija provede ciljana izobrazba urednika i urednica o integriranju problematike rodne ravnopravnosti u urednički novinarski rad. Ja dalje ne bih dužio. Vijeće je dostavilo ovo izvješće i bit ćemo evo na raspolaganju prihvatiti i konstatirati sve vaše primjedbe i nastojati ih dalje promovirati i provesti kroz rad vijeća i prema odgovornima na Hrvatskoj radio-televiziji. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbor za ravnopravnost spolova, predsjednica odbora gospođa zastupnica Gordana Sobol. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege, predstavnici predlagatelja. Odbor za ravnopravnost spolova je na 23. sjednici održanoj 7. srpnja 2009. raspravljao o predmetnom izvješću. Hrvatski sabor je naime prihvaćajući Izvješće o radu Vijeća HRT-a i provedbu programskih načela i obveza, utvrđenih Zakonom o programima Hrvatskog radija i HTV-a u razdoblju od 3. rujna do 14. listopada 2008. obvezao Vijeće HRT-a da najkasnije do kraja ožujka 2009. Hrvatskom saboru podnese dodatno izvješće o primjeni Zakona o ravnopravnosti spolova u programskim sadržajima, usmjerenjima i samoregulacijskim aktima kojima se promiče svijest o ravnopravnosti žena i muškaraca. Vlada Republike Hrvatske dala je pisano izvješće o navedenom izvješću kojem je ukazano da je područje ravnopravnosti spolova nije primjereno zastupljeno na Hrvatskom radiju i Hrvatskoj televiziji u obliku ciljanih emisija ili priloga koji bi se redovito emitirali. Također se smatra da je potrebno voditi računa o odabiru reklame, jer se često prikazuju reklame koje potiču društveno neprihvatljiva ponašanja prema ženama. Uvodno je u izvješću u ime Programskog vijeća govorio njegov dopredsjednik. Izvješće donosi i podatke o zastupljenosti žena i muškaraca u strukturi zaposlenika, ukazuje se na potrebu veće rodne osjetljivosti urednika i urednica informativno-političkih i gospodarskih emisija, kao i potrebu da se kod izbora gostiju povede više računa o ravnopravnosti spolova. Značajni prijedlog vijeća da se u sklopu novoosnovanog edukacijskog centa HRT-a provede ciljan izobrazba urednika i urednica o integriranju problematike rodne ravnopravnosti urednički i novinarski rad. U raspravi u ime Ureda za ravnopravnost spolova se dodatno naglasila javnost javne televizije u promicanju ravnopravnosti spolova, kao temeljnih ljudskih prava i kao ustavne vrednote. Iznijeta je zamjerka što o tako važnoj temi kao što je donošenje sjećate se novog Zakona o ravnopravnosti spolova koji je u Hrvatskom saboru donesen gotovo konsenzusom uopće nije izvještavano na Hrvatskoj televiziji. Pozitivnim se ocjenjuje prikazivanje u besplatnim terminima spota za kampanju za povećanje političke ravnopravnosti žena "Uravnotežimo se". U raspravi je izrečena primjedba na način pisanja i stil pisanja izvješća, odnosno taksativno nabrajanje emisija koje navodno pridonose promicanju ravnopravnosti spolova, a koji je u pojedinim dijelovima stereotipan. Istaknuto je da se od Hrvatske radio-televizije očekuje uklanjanje stereotipa, te educiranje o ravnopravnost spolova, a ne tek prigodno izvještavanje vezano uz obilježavanje značajnih datuma. Pojedine članice odbora iz izvješća procjenjuju nedostatnim, te upozoravaju da je u njemu primjetno da postoji nejasnoća što se u stvari kroz njega u stvari trebalo predočiti. Također je izrečeno neslaganje s tvrdnjom u izvješću da je najvažniji omjer zaposlenih žena i muškaraca, a koji bi onda trebao utjecati na senzibilnost odnosa prema spolnim razlikama. Izrečena je također primjedba da se u izvješću koje govori o promicanju ravnopravnosti spolova ne koristi rodno osjetljivim jezikom. Nadalje, upozoreno je da saborske zastupnice sa invaliditetom imaju što reći i o drugim važnijim političkim i gospodarskim temama, a poziva ih se da gostuju u emisijama isključivo kada je riječ o problematici osoba sa invaliditetom. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova upozorila je da se zabrana diskriminacije i zabrana cenzure na osnovi spola ne mogu poistovjetiti s promicanjem razvoja svijesti o ravnopravnosti spolova. Glavni ravnatelj HRT-a pojasnio je da su za ovo izvješće redakcije dostavile priloge koji su zatim mehanički objedinjeni u jedan materijal. Iznio je uvjerenje kako će iduće izvješće biti potpunije, konkretnije i bolje. Izrazio je također inicijativu za suradnjom HRT-a s onim tijelima koja su zadužena za praćenje provedbe politike ravnopravnosti spolova. Predstavnik Programskog vijeća upozorio je da vijeće zakonski ne može utjecati na program već samo reagirati odnosno pozivati na odgovornost. Također je pojasnio da je neke od izrečenih kritika potrebno uputiti Ravnateljstvu HRT-a a ne vijeću. Zaključno je izrazio uvjerenje kako će svi izneseni prijedlozi, kritike, sugestije i primjedbe poslužiti programskom vijeću prilikom pripreme programskog usmjerenja za iduću godinu. Nakon rasprave članovi i članice odbora jednoglasno predlažu Hrvatskom saboru slijedeće zaključke. Prvo, prima se k znanju Izvješće o promicanju svijesti o ravnopravnosti žena i muškaraca u programima Hrvatskog radija i Hrvatske televizije u razdoblju 2008. i 2009. I drugo, zadužuje se Programsko vijeće HRT-a da prilikom

Hvala. Odbor za informiranje, informatizaciju i medije? Odbor za rad i socijalno partnerstvo? Otvaram raspravu. Klub zastupnika SDP-a (HDZ)** Gospođa zastupnica Gordana Sobol. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa ne mogu Izvješće koje imamo pred nama rezultat je ustvari zaključka koji je Odbor za ravnopravnost spolova imao na jednoj od svojih sjednica a onda je to postao i zaključak, Hrvatski sabor je svojom odlukom dakle to usvojio kao svoj zaključak. Prvo, treba reći da je jedna generalna primjedba koja se veže uz ovo izvješće a to je da je teško bez prikupljanja komparacije analize podataka kojim nažalost ovdje u Saboru se ipak mi ne možemo na taj način služiti. Teško je donositi kvalitetne procjene informacija koje su dane u izvješću a u kojima se često koriste ustvari načelne ocjene tipa redovito se izvještavalo, gotovo u svim emisijama informativnog programa novinari su se između ostalog bavili pitanjem ravnopravnosti spolova i slična navođenja. Dakle, na osnovu takvih vrlo generaliziranih, uopćenog pisanja ovog izvješća je ustvari teško bilo ustanoviti koliko ustvari je uopće takva odredba, dakle redovito se izvještavalo šta to ustvari znači. u uvodnom dijelu izvješća navode se temeljni regulativni dokumenti o pitanjima ravnopravnosti spolova, dakle Zakon o HRT-u, Zakon o ravnopravnosti spolova, plan djelovanja za promicanje uspostavljanja ravnopravnosti spolova, Pravilnik o zaštiti dostojanstva te se temeljem prikazanih internih statistika utvrđuje kako Hrvatska radio-televizija u politici zapošljavanja vodi računa o ravnomjernoj zastupljenosti oba spola a posebno se naglašava kako je za ovo izvješće, citiram, vjerojatno najvažniji omjer zaposlenih žena i muškaraca u programima Hrvatskog radija i HTV-a jer i to može utjecati na senzibilnost odnosa prema spolnim razlikama, s obzirom da ima kao što možete vidjeti iz izvješća više zaposlenih žena. I u biti ovo je potpuno kriva pretpostavka koja se ustvari ničim izravno ne reflektira u programskom sadržaju jer ako bi se stvarno slijedila ta logika kako to se navodi u izvješću onda bi program oko 20 ili 30% bio više senzibiliziran u odnosu na pitanje ravnopravnosti spolova a naravno nažalost da to nije. Vijeće Hrvatske radio-televizije međutim izrazilo je nezadovoljstvo činjenicom da je samo jedna žena od ukupnog broja članova ravnateljstva, direktora programa, glavnih urednika informativnih programa a od kojih njih osam imenuje vijeće, dakle samo je jedna žena i u biti to je i ustvari predstavlja realan omjer onoga što se u stvarnosti reflektira u programskom sadržaju iako je nažalost čitavo izvješće posvećeno tome da se dokaže ustvari upravo suprotno. U prezentaciji programa Hrvatskog radija nakon uvodne tvrdnje da se posebna pozornost posvećuje načelima ravnopravnosti spolova i promicanju akcija koje senzibiliziraju javnost za tu problematiku pobrojavaju pojedine emisije koje su na ovaj ili onaj način prema mišljenju autora izvješća se bavile temom ravnopravnosti spolova iz čega je ustvari evidentno da tih emisija tijekom godine ima prilično malo, da uglavnom popraćuju ili izvještavaju o onome što rade jednim djelom nevladine udruge kao što je emisija "Građanski glas", nešto malo što radi pravobraniteljica za ravnopravnost spolova ili neke druge institucije uglavnom kroz informativni program što je naravno dobro. Međutim, potpuno nedovoljno jer treba raditi i na promicanju ravnopravnosti spolova a to je puno kompleksnije od sporadičnog izvještavanja sa pojedinih skupova ili događanja vezanih uz tu temu iako se, to treba reći na kraju, vrlo samouvjereno utvrđuje da je Hrvatski radio sustavno vodio i vodi računa o izvještavanju o svim aspektima ravnopravnosti spolova uz tematiziranje aktualne problematike s tog područja a da to ničim nije potkrijepljeno u ovom izvješću. U nastavku se obrađuje program HTV-a te se vezano za informativni program načelno ustvrđuje da su se, citiram, gotovo u svim emisijama informativnog programa novinari između ostalog bavili i pitanjem ravnopravnosti spolova. Rekli bismo prilično smjela tvrdnja koja u nastavku teksta ostaje ustvari nepotkrijepljena jer se navode primjeri iz 13 emisija Dnevnika a znamo da Dnevnik središnja informativna emisija ide svaki dan a to znači 365 dana u godini. Te se navode određena izvještavanja o događanjima vezanim za neke elemente ravnopravnosti spolova putem reportaža ili razgovora u pojedinim emisijama informativnog programa. Iako se na prvi pogled čini da je materijala dosta treba imati na umu da je ovo izvješće za godinu dana te da je u gledanijim emisijama tema obrađivana rekli bi vrlo oskudno. Primjerice u "Hrvatska uživo" u tom periodu koja se emitira svaki radni dan tek desetak puta a u emisiji "Otvoreno" samo jednom. Navode se i drugi programi i emisije koji su se po mišljenju izvjestitelja bavili pitanjem ravnopravnosti spolova iz čega je ustvari i dalje evidentno da postoji slabo da ne kažemo nikakvo razumijevanje stvarnog smisla termina promicanja ravnopravnosti spolova jer ako se pojedina emisija bavi nekom tzv. ženskom temom, primjerice svadbenim običajima u programu za kulturu ili se emitira poneki film sa ženskim glavnim likom kako se tu navodi "Zgodna žena", "Opasne misli" i slično, ili se kaže da se, citiram: "životom i tipično ženskim problemima, osim vrlo gledanih telenovela, molim vas su se i bavile i serije tipa "Gilmoreice", "Sestre", "Ružna Betty" i slično", onda je jasno da se u programima odnosno kroz ovakva ovakva razmišljanja radi o daljnjem reproduciranju stereotipa, o tome što su ženske, a što muške teme i što ustvari žene vole ili ih zanima bez stvarnog razumijevanja implikacija koje takvi stereotipni programi imaju u kontekstu zadržavanja postojećeg stanja na planu postojeće neravnopravnosti. Zanimljivo je da se u izvješću kao posebno pozitivan primjer u okvirima zabavnog programa navodi emisija "Dobro jutro Hrvatska", jer se citiram: "vrlo često obrađuju teme o jednakosti spolova". Dok s druge strane pogledajmo izvješće pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2008. godinu, dio koji se bavi rodnom analizom te iste emisije koja je od strane Ureda pravobraniteljice praćena tijekom četiri tjedna. Utvrđeno je da se od ukupno 603 teme samo njih 11 ili 2% bavilo stvarno relevantnim područjima vezanih za područje ravnopravnosti spolova, onako kako su oni definirani i u zakonu i u Nacionalnoj politici za promicanje ravnopravnosti spolova. Posebna je priča segment koji se bavi prezentacijom programa za djecu i mladež jer se primjerice kaže, u gotovo svim emisijama programa za djecu i mladež, iako se govori o različitim temama, njeguje se, molim vas, piše doslovce, tolerancija za sva ljudska prava koja se uključuje ravnopravnost spolova. Ova rečenica pokazuje apsolutno nerazumijevanje pa i same terminologije, jer se inače ne bi koristila fraza tolerancija za sva ljudska prava kada znamo da su ljudska prava prije svega međunarodnopravno jasno definirana kategorija, odijeljena od pojma tolerancije i nediskriminacije koja pokriva nešto drugačije područje. Osim toga, u nastavku ako pogledate taj dio teksta jasno je da izvjestitelj prije svega želi istaknuti kako u svojim temama navedeni program neizostavno uključuje i zastupljenost obaju spolova pa čak i u izboru voditelja emisija. Zanemarujući pri tom da se ravnopravnost spolova prije svega odnosi na društveno-povijesno-politički položaj žena, odnosno njihovu stvarnu neravnopravnost i podzastupljenost. Zaključno bih ustvari rekla da usprkos nekim pozitivnim elementima koji se očituju prije svega u nešto širem prepoznavanju određenih rodno senzibiliziranih tema, ali opet mahom s područja obitelji, zdravlja, nasilja u obitelji, obrazovanja ponešto i političke participacije povezane sa izborima, kao i učestalijem pokrivanju događanja povezanih sa pitanjem ravnopravnosti spolova te u relativno dobrim statistikama koje imamo vezane za strukturu zaposlenih na HRT-u, mada one u onom upravljačkom segmentu izrazito i dalje su na štetu žena. I ostaje dakle onaj osnovni dojam i uvjerenje da izvjestitelj nije svjestan još uvijek kompleksnosti i važnosti tematike. pitanja ravnopravnosti spolova na javnoj televiziji, što ipak i u Hrvatskoj još ponajprije znači promicanje ravnopravnosti žena ima izuzetnu važnost u senzibiliziranju javnosti o stvarno jednakopravnoj ulozi muškaraca i žena u društvu. Na promicanju se može raditi direktno putem učestalijeg emitiranja programa koji se izravno bave tom problematikom, ali i indirektno što prije svega znači izbjegavanje stereotipa o ulozi i slici i položaju žena u društvu, a to je izgleda još uvijek jako jako teško. Na činjenicu koliko je reproduciranje stereotipa značajno i koliko ono često i na nesvjesnoj razini utječe na formiranje slike o ženama ili nekom društvenom ili političkom problemu koji se odnosi i na žene, upozoravaju i mnogi međunarodni dokumenti i to i ovom prilikom treba spomenuti. treba spomenuti. Primjerice, ako uzmemo samo ovo izvješće nije dovoljno samo nabrajati emisije i programe koji se bave ili su se bavili ženama općenito. Važno je shvatiti da mnogi od tih programa i emisija i dalje podržavaju određene negativne ili neutralne stereotipe vezane za žene, prije svega njenu tradicionalnu ulogu majke i supruge koja se usput izgleda jedino treba baviti svojim izgledom, a eto nešto ponešto i svojim zdravljem, po strani ostaje onaj veliki broj različitih aktivnosti i sposobnosti uloga i problema žena koji nije medijski atraktivan, ali koji sačinjava itekako bitan dio njihovog bitan dio njihovog života. Mediji pa tako i Hrvatska televizija, radiotelevizija to se vidi u ovom izvješću, i nadalje se bave ograničenom količinom tema koje su povezane uz žene. Rekla sam više uglavnom izbjegavaju se pozivati kao ravnopravne sugovornike o svim temama od značaja. To znači i o politici i o gospodarstvu i o tehnologijama, sigurnosti i A s druge pak strane kada na programu jesu teme koje su direktno povezane sa pitanjem ravnopravnosti spolova, recimo pitanje nasilja u obitelji, onda je vrlo vjerojatno da će upravo samo i isključivo žene biti pozvane kao sugovornici, a to onda ponovno i dalje reproduciramo iste stereotipe. Žene su rijetko protektirane ili promovirane na našoj javnoj televiziji i radiju kao političarke, liderice, stručnjakinje, poslovne osobe, a muškarci su rijetko ili gotovo nikako prikazani u ulogama recimo brižnih očeva, staratelja obitelji, davatelja njege starijima i U tom kontekstu smatram da treba spomenuti pitanje, ono što sam i prije govorila, tzv. ženskih tema i što one ustvari jesu, što se ocrtavaju u samom izvješću kada kao po nekom defaultu se podrazumijeva da žene vole sapunice, lagane filmove i serije, programe koji podučavaju o nekakvim običajima i slično. Ovakav pristup zanemaruje onu jednu važnu ulogu televizije i radija, a to je ona obrazovna. Naime, opetovanim emitiranjem "laganih tema namijenjenih ženama" ili onih "težih tema namijenjenih muškarcima" propušta se mogućnost educiranja i poticanja razmišljanja kojima bismo se konačno maknuli kako to netko kaže iz one dvije kutije. Na jednoj piše ovo je za žene, a na drugoj piše ovo je za muškarce. Na kraju, jedino što u ovom izvješću se može pohvaliti, a to je zaključni prijedlog vijeća, samog Vijeća HRT-a i podržati inicijativu da se na Hrvatskom radiju i televiziji provede ciljana izobrazba urednika i urednica o integriranju problematike rodno ravnopravnosti u urednički i novinarski rad. očekujući da će se ovaj zaključak stvarno i provesti u praksi tek to onda može biti jedan od koraka kojima se može doprinijeti stvarnoj promociji ravnopravnosti spolova u programima naše javne televizije Klub SDP-a podržava zaključke koji su čini mi se uglavnom jedinstveno donijeli svi odbori koji su o ovome raspravljali. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika HDZ-a, gospođa zastupnica Željana Kalaš. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, predstavnici HRT-a, uvažene kolegice i kolege. Na samom početku svog izlaganja u ime kluba HDZ-a moram izraziti žaljenje što je ovo izvješće poprilično manjkavo, zapravo kako su i sami kolege već naveli u svojim raspravama ili u okviru matičnog odbora ali i u ime kluba nedostatno. Jer prema ovom izvješću mogu reći da se stvara dojam da je HRT radio još i lošije nego što je zapravo uistinu radio. Naravno stvari nisu idealne, ali u raspravi koju smo imali na matičnom odboru na primjer moram reći da je bilo jasno da HRT i nije baš najbolje shvatio svoju zadaću po ovom pitanju, ali su naravno, drago mi je to čuti predstavnici ravnateljstva i programskog vijeća izrazili spremnost na korekcije i zato vjerujem da će i naša današnja izlaganja poslušati s pažnjom. pogotovo iz razloga što se iz pripremnih sastanaka odbora daje zaključiti da smo gotovo sve parlamentarne stranke u svojim ocjenama o ovom izvješću suglasni, primit ćemo ga na znanje, odnosno želimo navesti konkretno primjedbe koje smo naišli u ovom izvješću i nekakve naše sugestije. Naime, politika promicanja ravnopravnosti spolova znači političku volju, jasnu usmjerenost i odlučnost u provedbi, te posebne mehanizme i mjere kojima se promiče ravnopravnost spolova. Prema pojmovniku rodne terminologije, prema standardima Europske unije uvriježeni su različiti nazivi za politiku i mjere kojima se potiče ravnopravnost od afirmativne akcije, pozitivne akcije, pozitivnih mjera do posebnih i poticajnih mjera. Malo smo toga našli u ovom izvješću. Također, Vlada Republike Hrvatske dala je pisano mišljenje o navedenom izvješću u kojem je ukazano da područje ravnopravnosti spolova nije primjereno zastupljeno u Hrvatskom radiju i na Hrvatskoj televiziji i u obliku ciljanih emisija ili priloga koji bi se redovito emitirali. Vlada je također navela da smatra i da je potrebno voditi računa i o odabiru reklama, jer se često prikazuju reklame koje potiču društveno neprihvatljiva ponašanja prema ženama. Na matičnom odboru također je rečeno, ja to želim danas još jednom i posebno istaknuti da se od HRT-a očekuje uklanjanje stereotipa, te educiranje o ravnopravnosti spolova, a ne kao do sada tek prigodno izvještavanje vezano uz obilježavanje značajnih datuma. Kao što sam već na početku svojeg izlaganja rekla naglasila bih još jednom. Politika promicanja ravnopravnosti spolova označava posebne mehanizme i mjere kojima se promiče ravnopravnost spolova. Dakle, od afirmativne akcije, pozitivne akcije, pozitivnih mjera do posebnih i poticajnih mjera kako sam već navela. I upravo su te pozitivne akcije i poticajne mjere ono što bi sljedeće izvješće trebalo sadržavati. Ali naravno, da bi izvješće sadržavalo HRT ih mora obraditi. Jer evo usudit ću se za ovom govornicom u ime kluba HDZ-a postaviti nekoliko pitanja koja se nameću prema ovom prvom izvješću HRT-a. Prvo pitanje, hoće li nas supruzi, šefovi, susjedi tretirati ravnopravnije radi konzumiranja domaćih i stranih sapunica koje im je proteklih godina servirala nacionalna televizija? Neće. Drugo pitanje. Jesu li u HTV-ovim kulturnim programima sadržaji pod naslovom "Ostavi kuću da gori, a priteci ženi da rodi", revija narodnih nošnji i izbor najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji. Ili možda emisija "Vu nedelju pojdem za muža" pripomogle u promicanju svijesti o ravnopravnosti muškaraca i žena. Nisu. Treće pitanje. Jesu li u filmskom programu promicali ravnopravnost muškaraca i žena brojnim tv novelama za životom i tipično ženskim problemima, a jedna od .../Govornica se ne razumije./... žena bila je navodno i mis. Marpud detektivka usidjelica, a pritom ste kako kažete vodili računa o ravnomjernom prikazivanju navodim citat "muških žanrova", akcijskih filmova i trilera i ponovno navodnik "ženske čik flik" literature. Ne. Je li najvažnije za promicanje ravnopravnosti spolova ono što ste naveli kao najvažniju stavku omjer zaposlenika HRT-a na, dakle u odnosu između muškaraca i žena. Nikako, nije. I zadnje pitanje. Je li možda prikladno žene starije od 60 godina nazivati ženama u najboljim godinama? Ne bih se složila s vama. Jer zapravo ovdje se postavlja pitanje, a nisam to pronašla u ni jednoj drugoj literaturi koja je vezana za rodnu osjetljivost koje su to godine bolje za ženu, a koje su to godine gore za ženu. Zaključit ću sa pitanjima. Ali ću također navesti još jedan konkretan primjer. Naime, tijekom 15 mjeseci otprilike koliko mi se čini brojkom 450 dnevnika emitirano je samo 13 priloga koji su govorili o ravnopravnosti spolova. Kad izračunamo matematički svakih mjesec i pol dana objavili su minutu priloga o ravnopravnosti spolova. Reći vau za ovom govornicom je poprilično neprimjereno. Javna televizija također tvrdi kako nipošto ne želi iz nedavne prakse ću to posebno istaknuti posebno isticati jedan stol, ali u toj praksi svakodnevno činite. Evo nekoliko primjera iako se ne odnosi na ovo konkretno izvješće koje se dakle odnosi na razdoblje od godinu dana, a trebalo bi biti do ožujka ove godine. Jer ću istaknuti jučerašnju emisiju otvoreno o predsjedničkim izborima u Republici Hrvatskoj gdje su gosti bili isključivo muškarci. Zar samo muškarci imaju nešto reći o toj temi? Zar nemamo u Hrvatskoj žena politologa, stručnjaka za političku komunikaciju, političkih analitičarka ili uopće političarki. Nemoguće je da žene nemaju svoje mišljenje o tome. Zatim ista emisija u ljetnom periodu na temu rebalansa proračuna i rješavanja gospodarske krize. Gosti isključivo muškarci. Žene ponovno nemaju to mišljenje, nikakvo mišljenje o tome, a Vladu u tom trenutku upravo vodi žena. Otprilike jednom godišnje a to je šećer na kraju na HTV-u se u studiju okupi sedam do osam žena koje razgovaraju o ženskim problemima i temama. U ovom slučaju ne diskriminirate nas žene, diskriminirate naše kolege, muškarce. Zar i oni nemaju svoje mišljenje o tim temama? Itekako imaju, o tome pričamo i u saborskim klupama i na kavi. I za kraj kao naputak za možda sljedeće izvješće o promicanju svijesti o ravnopravnosti žena i muškaraca na HRT-u želim naglasiti nešto o čemu bi se u idućem izvješću trebalo voditi računa već je navedeno o nacionalnoj politici za promicanje ravnopravnosti spolova. Konkretno se odnosi na točku 73. i to je uvođenje rodno osjetljive politike u medije. Nekoliko je stavki predviđeno, dakle u okviru ovog uvođenja rodno osjetljive politike u medijima, a to se informirati o obvezama uvođenja rodno osjetljivih politika u sva područja društvenog života. Zatim, izdvajanje sredstava za produkciju ili koprodukciju rodno senzibiliziranih medijskih sadržaja pa čak i onih koji su na, emitiranje čak i onih koji su nastali u nezavisnoj produkciji. Zatim se traži osnivanje nezavisnog tijela za praćenje i procjenu provedbe politike ravnopravnosti spolova u medijima. Zatim se traži unapređivanje učinkovitosti zaštite od spolne diskriminacije. Također se traži izrada programa potpore žrtava spolne diskriminacije u medijima i oglašivačima. I također se traži osiguranje, vođenje statističkih podataka o broju žena koje rade u pojedinim medijima i vrstama njihovih radnih mjesta. Naravno to ste naveli, ali ne dopustimo da ovo tu bude jedina stavka koju ste iz ove nacionalne politike o promicanju ravnopravnosti spolova za razdoblje 2006. do 2010. zapravo proveli. I da zaključim, jedan primjer iz Splita. U Splitu postoji naime jedna ulica koja je široka samo 57 centimetara, duga je 5 metara. To je najuža ulica u Splitu, kažu da je najuža ulica u Hrvatskoj. U njoj se ne možete mimoići u isto vrijeme sa osobom koja vam dolazi iz suprotnoga smjera, ali ne možete ni proći tom ulicom i ići ciljano ususret, dakle osobi koja nailazi iz suprotnog smjera. To je neznatna ulica, ali u Splitu je ona u Dioklecijanovoj palači poprilično bitna ulica i zove se "pusti me proć". Ona nas može naučiti jednoj važnoj stvari, a to je da život nije uvijek onako uzak kakvim se čini, a meni se taj život koji ste vi opisali na HRT-u poprilično takav čini u ovom izvješću, i možda bi bilo dobro reći da valja hrabro zakoračiti, biti spreman pustiti i druge ljude baš kad je najuže, baš kad se najviše žuri, baš kad je najviše problema i baš kad pada kiša npr. kao što je to slučaj danas. I neka nam ta misa bude vodilja kod slijedećeg izvješća. I zato ću za kraj samo reći klub HDZ-a će ipak ovo izvješće primiti na znanje. Hvala lijepo. Hvala. Klub IDS-a, gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Hvala. Branit ću, branit ću televiziju u ovom dijelu oko ravnopravnosti spolova. Treba najprije vidjeti koliko je gospodo zaposlenih na televiziji, koliko je žena. No žene sigurno nisu gospodo podzastupljene u obnašanju funkcija koje, pod navodnicima, nose na Hrvatskoj radioteleviziji. Žene na Hrvatskoj radioteleviziji sigurno nisu podzastupljene ako gledamo koji utjecaj one tamo imaju. I konačno žene sigurno na Hrvatskoj radioteleviziji nisu podzastupljene preko kojih se odlučuje itd. Dapače, žene na hrvatskoj radioteleviziji vode uređivačku politiku, ako je tome tako na neki način vode i Hrvatsku, točnije odlučuje tko će biti na vlasti u Hrvatskoj. Znači žena predsjednica Vlade, glavna urednica Hrvatske radiotelevizije, predsjednica Ustavnog suda, glavna revizorica, žena na čelu Komisije za javne nabave, o tome smo jučer raspravljali. Znači nitko nema pravo da ravnopravnost, da se ravnopravnost spolova u Hrvatskoj ne poštuje. To je moje osobno mišljenje. Dapače danas je možda više žena sutkinja nego sudaca, više žena liječnica nego liječnika, više žena nastavnika, profesorica, nego nastavnika itd. I to nije loše, i to ne mora biti loše. Kao što je isto tako vjerojatno i daleko više novinarki u ovome trenutku, nego novinara. To će znači reći da ta ravnopravnost spolova u hrvatskim institucijama, kako ja stvari doživljavam i gledam, nije upitna. E gdje je problem? Možda je problem, recimo kada govorimo o toj ravnopravnosti kod nacionalnih manjina, ne kod žena, kod nacionalnih manjina. Dobro i one su zaštićene Ustavnim zakonom. Druga je stvar što ne ide recimo povratak, što se ne obnavljaju neke porušene zgrade po "Oluji" ili srušene zgrade recimo u okolici Bjelovara vanratne zone, što se ne vraća oteto itd. Međutim, ja kažem da je najveća diskriminacija kada gledamo zastupljenost građana u tijelima Vlade Republike Hrvatske prema građanima Istre. Ni jedan ministar, ni jedan državni tajnik, ni jedan na čelu nekoga javnoga poduzeća, ni jedan general, nitko u trećem, četvrtome šalonu vlasti. Ali pustimo sada to. Da sa vratim ja sad na Hrvatsku radioteleviziju. Ali prije toga ovdje imam izvješće o učincima primjene Zakona o suzbijanju diskriminacije kojega potpisuje Tomislav Ivić, pa se ovdje između ostalog kaže područja diskriminacije rasa, znači predmet Pučkog pravobranitelja vezanih za diskriminaciju po osnovama diskriminacije za razdoblje 1. siječnja 2009. do 5. svibnja 2009. Znači rasa ili etnička pripadnost, boja kože, nacionalnih podrijetla, broj zaprimljenih predmeta 17, spol 11, jezik nula, vjera 1, političko i drugo uvjerenje nula, imovno stanje 3, članstvo u sindikatu 3, društveni položaj, socijalno podrijetlo 7, bračni i obiteljski status 3, dob, zdravstveno stanje 1, invaliditet 3, genetsko nasljeđe 1, itd. Ukupno 57 predstavki. predstavki. To je broj jedan od čega bi trebalo poći. Znači po meni osobno Hrvatska radiotelevizija što god neki govorili, mislim da nema Hrvatska televizija 36,8% Omjeri zastupljenosti koji idu u prilog muškaraca uzrokovani su prije svega

i HTV-a jer i to može utjecati na senzibilnost odnosa prema spolnim razlikama. Stanje u sklopu programa je sljedeće Hrvatski radio, informativni program 67,7% žena, zapravo 67,8% žena, a 32,2% muškaraca. Ostali programi Hrvatskog radija 62,7% žena, 37,3% muškaraca. U Hrvatskom radiju od ukupno 16 programa na uredničkim mjestima 8 je žena i 8 muškaraca. Hrvatska televizija, taj IP HTV-a 68,3%, to je valjda informativni program, 68,3% žena, 31,7% muškaraca. Ostali programi HTV-a 61,7% žena, 38,2% muškaraca. Na HTV-u od ukupno 10 programa, na uredničkim mjestima 5 je žena, i 5 muškaraca. Što se tiče plaća u HRT-u svi radnici neovisno o tome jesu li muškarci ili žene na jednakim su radnim mjestima, imaju jednake plaće i ne postoje razlike o njima. Razlika u plaći između muškaraca i žena u prosjeku se može dogoditi samo s osnova broja sati rada, godišnjeg odmora, dodatka na uvjete rada, naknade staža jasno itd., itd. E sada kaže dalje, nije za pohvalu činjenica da je od ukupnog broja članova ravnateljstva, direktora programa, glavnih urednika informativnih programa HR-a i HTV-a od kojih njih 8 imenuje Vijeće HRT-a, samo jedna žena. Problem je to, Problem je to, ali ajde to će se valjda u dogledno vrijeme i riješiti. Što se tiče drugih točaka ovdje se govori o programima gdje se spominje siromaštvo ima žensko lice, mislim da je to malo nategnuto. Siromaštvo u Hrvatskoj ima Hrvatsko lice, i muškarci su kada je o siromaštvu riječ u istoj poziciji i da ja sada ja ne govorim o svim tim programima, informativni program također pratio pratio interesantne kampanje u Istri, bez žena više se ne može, samo da spomenem da listu za županijsku skupštinu koju sam nosio od 41 imena 21 je bila žena, znači više nego muškaraca, što će reći da su na taj način i zastupljene u samom tom predstavničkom tijelu. Mislim da bi bilo dobro da progovorimo o nekim drugim temama koje imaju lice siromaštva u Republici Hrvatskoj, stvarnim problemima, ne ovom po po meni marginalnim problemom kojega otvaramo na Hrvatskoj radio televiziji, možda nepotrebno, možda bi bilo dobro da progovorimo o zaštićenim najmoprimcima, 5000 ljudi žive u takvim stanovima, 60, 55, ili 50 godina ne mogu se maknuti iz stanova, tjeraju ih izbacuju na ulice, sudovi ih deložiraju sudovi si režu žile, kamo će konačno u 75 ili 80 godini na cestu, to je gospodo nepravda, nepravda je bila nacionalizacija, ovu praksu ja mislim treba zaustaviti, to je jedna tema kojom bi se trebalo daleko prije baviti nego stanjem ravnopravnosti spolova na Hrvatskoj radio televiziji. Trebalo Trebalo bi se baviti pitanjem rušenjem van ratnih zona, samo u Bjelovaru, okolici je srušeno oko 600 zgrada, Srpske nacionalnosti, nikome ništa nije obnovljeno ništa plaćeno, a mi smo 96. godine ukinuli Zakon o obveznim odnosima, naši su rušili itd. polako ću završiti da je bolje se time baviti nego jednom temom koja u ovom trenutku možda nije primarno od interesa za građane ove zemlje, znači temama gdje se stvarno desila jedna ogromna nepravda prema određenim kategorijama građana. A ono između žena i muškaraca po mom mišljenju u Republici Hrvatskoj je relativno korektno postavljeno. Za kraj ja mislim da se stvarno trebamo baviti svim vrstama diskriminacije, jasno i ravnopravnošću žena na Hrvatskoj radio televiziji, apsolutno time da, ja sam 100% da to bude tako ali moramo biti malo realni, ponekad stati čvrsto na zemlji, ne treba pretjerivati, ravnopravnost da, vjerojatno ima i problema i u nekim drugim institucijama, ali u ovom času možda najmanje problema s ravnopravnošću spolova je upravo na Hrvatskoj radio televiziji. Bilo bi možda bolje da se gospodo možda bavimo uređivačkom politikom Hrvatske radio televizije, da se bavimo problemima koje imaju žene obrtnici, znači žene koje rade, sa ženama koje rade a ne primaju plaće, koje moraju ići raditi u Italiju, koje rade na selu, ženama bez posla, ženama koje rade u 2., 3. smjeni, samohranim majkama itd. No, slažem se maksimalna ravnopravnost je nužna, treba ukinuti stereotipove o čemu su govorili neki zastupnici prije mene ali još jedanput ću reći najmanje neravnopravnosti između muškaraca i žena u ovom trenutku je vjerojatno na Hrvatskoj radio televiziji, a puno više možda u ovoj sabornici. Ali ne izvan sabornice. Neću reći da su tamo žene ravnopravnije od muškaraca ali nisu sigurno pod zastupljene. Hvala. Vaše izlaganje izazvalo je vrlo živo zanimanje saborskih zastupnica i zastupnika koji su na to odgovorili sa serijom ispravaka netočnih navoda. Prvi gospodin zastupnik Davorko Vidović. Izvolite. Pa ispravljam jednu logičku nepravilnost gospodina predsjednika Kajina koji je naprosto napravio logičku pogrešku prelaska u drugi rod govoreći o o promicanju ravnopravnosti spolova na Hrvatskoj televiziji. On je kao argument navodio broj zaposlenih muškaraca i žena na Hrvatskoj radio televiziji, što nema veze jedno s drugim. U podlozi takve teze stoji ovo da su muškarci ako su zastupljeniji a priori protiv te ravnopravnosti a žene su a priori za, što nije točno, može biti 100% žena na televiziji pa da imamo i dalje program koji neće koji neće zagovarati ravnopravnost spolova. I obrnuto. Dakle, potpuno pogrešna teza i mislim da nije dobro relativizirati bez obzira što se svatko slaže da ima u ovoj zemlji važnih problem ali ovo jest jedno od pitanja kojima predstavnik Kajin također mora imati preko ovih malo istančaniji stav od ovoga koje ga je iznio. Goran (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, ispravio bih netočan navod kolege Kajina da je riječ o marginalnom problemu, ne smatram da je to marginalni problem budući da je riječ o središnjoj informativnoj kući u Republici Hrvatskoj i o tretmanu populacije koja je preko 50% u Hrvatskoj. Isto tako riječ je o državnoj televiziji koja ima obvezu i zadatak da tretira sve građane Republike Hrvatske jednako, na kraju krajeva kao predsjednički kandidat mislim da to nije niti dobro da u tom obliku to govori. obliku to govori. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospođa zastupnica Mirela Holy. **Holy, Mirela (SDP)** Evo ja bih se morala pridružiti ustvari prethodnim kolegama, ne mogu se nikako složiti sa tvrdnjama kolege Kajina da to nije primarno političko pitanje i da je marginalno političko pitanje, a nije kada je riječ o HRT-u a nije ni marginalno političko pitanje općenito, općenito političko pitanje i mislim da bi jedan predsjednički kandidat koji se obraća većem broju Hrvatskih stanovnica, odnosno biračica trebao paziti na koji način progovara o ovakvim temama. Sobol. **Sobol, Gordana (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa ne mogu se složiti sa tvrdnjom kolege Kajina da ovo pitanje u ovom času nije primarno i žao mi je ustvari što je na žalost pokazao potpuno nerazumijevanje teme o kojoj se danas govori, a to je najbolje potkrijepio kada je na kraju govorio pa trebali bi govoriti o problematici žena obrtnica, žena na selu, žena koje su bez posla pa o o tome kolega Kajin se i radi, da u programu HRT-a vi o tim temama kada su žene u pitanju nemate takvih programa. Dakle, u tom smislu se na Hrvatskoj radio i televiziji ne govori, mi govorim o programima kroz koje se promiče svijest o ravnopravnosti spolova i žao mi je što ustvari na neki način svojim izlaganjem ste isključili da tako kažem, jednu ogromnu većinu građanki iz ove naše države da sudjeluju, u njihovom traženju da sudjeluju ravnopravno u programima koji se emitiraju na Hrvatskom radiju i televiziji kao javnim ustanovama. Ja se bojim da ste vi ustvari stvarno iskazali potpuno nerazumijevanje ove teme što je meni izuzetno žao. Možda bi trebali ići na edukaciju

Predsjednički kandidat, bit će jedini muški predsjednički kandidat koji baš ne voli raspravljati o ženama. Ja mislim da je to pitanje posebno važno, a posebno što se tiče i ravnopravnosti žena u Hrvatskoj. Ivan Hanžek. Izvolite. ali Hrvatska ne bi bila danas ono što je jer i u ratno vrijeme je raspravljala o nazovi ili na prvi pogled manje važnim temama ali su se nalazile na dnevnom redu Sabora kad se vodio rat za Hrvatsku pa ne vidim razlog da jedna ovakva tema nije primjerena ovom trenutku i ovom vremenu. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani predlagatelji izvješća, eto uvodno smo čuli izlaganje Odbora za ravnopravnost spolova s čijim se s čijim se zaključcima članovi kluba HNS-a u potpunosti slažu. I ja to neću ponovno ponavljati cijeneći vaše i svoje vrijeme, ali dopustite da podvučem samo nekoliko stvari. Citirat ću i reći ću što je rekla predstojnica Vladinog Ureda za ravnopravnost spolova gospođa Helena Štimac-Radin, prigovorila je da izvješće Programskog vijeća ima mnogo netočnih navoda i grešaka, alarmantnih, ocijenivši podatak da je u godinu i pol dana izvještajnog razdoblja u središnjem dnevniku HTV-a emitirano samo 13 vijesti koje se tiču tematike ravnopravnosti spolova. Citiram: "A Programsko vijeće to još u izvješću navodi kao pozitivan pristup HTV-a" istaknula je gospođa Radin. Dalje je prigovorila da HTV uopće nije izvijestio o donošenju novoga Zakona o ravnopravnosti spolova, da ne prati aktivnost njezina Ureda iako mu je to, rekla je, obaveza prema planu promicanja ravnopravnosti spolova koji je HRT donio još 2005. godine. Dodala je dalje da ne poštuju ni obvezu iz Nacionalne strategije promicanja ravnopravnosti spolova o informiranju građana o uvođenju robno osviještenih politika u svim područjima života HRT-a. HRT nam pod to servira prilog o slavnoskim narodnim nošnjama, kazala je gospođa Radin i s tim se ja apsolutno slažem. Izvješću je u svom mišljenju prigovorila i Vlada koja smatra da područje ravnopravnosti spolova nije dovoljno zastupljeno u emisijama i prilozima nacionalnog radija i televizije iako bi bitno doprinijelo značaju ravnopravnosti spolova u društvu, toleranciji i kulturi dijaloga te uvažavanju različitosti. Vlada posebno prigovara zbog HT-og emitiranja propagandnih poruka koje, kažu u Vladi, potiču društveno neprihvatljivo ponašanje prema ženama i ne pridonose suzbijanju diskriminacije nad njima. Klub zastupnika HNS-a i to u potpunosti podržava. Razne ankete, istraživanja govore da žene u Republici Hrvatskoj nažalost ne poznaju dovoljno svoja prava, a isto tako stanovništvo u cjelini ne poznaje odrednice koje govore o ravnopravnosti spolova. Stoga je dakle, odgovornost javnih medija tim veća u smislu edukacije i osvješćivanja. Analize također nažalost dalje pokazuju da o toj tematici govore više komercijalne televizije nego naša Državna televizija kojoj, usput budi rečeno, plaćamo i televizijsku pretplatu. na kraju ću reći da će klub HNS-a izvješće primiti na znanje i još jednu rečenicu. Raduje me što će, eto kao što su rekli, prihvatiti sve ove kritike i da će u narednom razdoblju stvar pokušati popraviti. Hvala. Pojedinačna rasprava. Gospođa zastupnica Mirela Holy. Izvolite. Hvala vam poštovani potpredsjedniče. Danas po prvi puta raspravljamo o Izvješću o promicanju svijesti o ravnopravnosti žena i muškaraca u programima Hrvatskog radija i Hrvatske televizije. Da na Hrvatskoj radio televiziji tijekom 2008. i 2009. godine, pa smatram da treba pozdraviti samu činjenicu da u ovom Domu raspravljamo o takvom dokumentu. No ukoliko se pozabavimo sa samim sadržajem i strukturom ovog dokumenta čiji bi cilj upravo trebao biti promicanje jednakopravnosti spolova i nadilaženje spolnih stereotipa i predrasuda, mislim da nipošto ne smijemo biti zadovoljni. Zbog čega? Prvenstveno zbog toga što se ovaj dokument čini kao alibi Programskog vijeća za mnogobrojne propuste u području provedbe politike ravnopravnosti spolova kako na samoj HRT, ali tako i u programima i sadržajima, ne toliko Hrvatskog radija, koliko Hrvatske televizije. Jest, točno je da nipošto nije za pohvalu da je u ravnateljstvu HRT-a samo 1 žena i 7 muškaraca, ali kome to točno Vijeće izražava nezadovoljstvo jer ipak upravo Vijeće bira članove i valjda članice ravnateljstva HRT-a iako na prijedlog glavnog ravnatelja. Zar je izrijekom naređeno da Vijeće treba slijepo slijediti prijedlog ravnatelja ili ravnateljice i ako jest čemu onda šarada da Vijeće bira članove i članice ravnateljstva? Kada smo već kod članova i članica smatram da je za svaku osudu da izvješće koje se bavi temom ravnopravnosti spolova ne koristi rodno osjetljivi jezik, ali vjerojatno i to pokazuje koliki senzibilitet za ovu problematiku imaju autori, nadajmo se ne i autorice ovog izvješća, o korištenju rodno osjetljivog jezika na televiziji i radiju nema ni riječi u cijelom izvješću što nas uopće ne treba začuditi kada ni samo izvješće koje se bavi ovom temom nije pisano rodno osjetljivim jezikom. Jer da korištenje rodno osjetljivog rodno osjetljivog jezika je tolika gnjavaža u to smo se uvjerili u ovom Parlamentu tisuća puta već, pa zašto onda ne bismo u hrvatskom jeziku ukinuli ženski rod kako bismo si olakšali život? Postavljam pitanje. Tako i onako poznato da hrvatsko društvo u stvari ozbiljno računa s onima koji spadaju u muški rod, pa zašto to onda ne bismo otvoreno rekli. Osim toga, jako je začuđujuće da u cijelom izvješću nema ni slova o potpunom kontekstu ravnopravnosti spolova neadekvatnim, pa čak i uvredljivim reklamama, posebice onima za pivo koje obiluju rodnim stereotipima kako muškaraca, tako i žena. Nije istina da Programsko vijeće nema nikakvog utjecaja na emitiranje marketinškog programa, jer koliko je meni poznato može zabraniti emitiranje sadržaja suprotnih odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova, koji podsjećam u članku 16. stavku 2. izrikom propisuje, citiram: "zabranjeno javno prikazivanje i predstavljanje žena i muškaraca na uvredljiv, omalovažavajući ili ponižavajući način s obzirom na spol i spolnu orijentaciju. Ovdje bih ponovno rekla, ne spolnu orijentaciju, nego seksualnu orijentaciju. S druge mi se pak strane čini da su autori i autorice u želji da podebljaju prilično mršavi sadržaj izvješća u njega ugurali i neke elemente kojima nije mjesto u ovakvom izvješću, pa tako na 13. stranici u poglavlju koje se bavi igranim filmovima piše, citiram: "osim što su tijekom godine prikazani mnogobrojni filmovi koji su vrlo ozbiljno bavili ženskim temama i problematizirali problem žena u društvu i spolnu neravnopravnost, nastavilo se i u terminima rezerviranima za tzv. laganije filmove, ravnomjerno prikazivati tzv. muške žanrove, akcije filmove, trilere i slično i tzv. ženska ostvarenja chik flick te mnogobrojne hitove u kojima su glavne junakinje žene". Bojim Bojim se da ova rečenica koja buja od stereotipiziranja muškaraca, a posebice buja od uvredljivog stereotipiziranja žena u potpunosti ponižava i negira ideju promicanja ravnopravnosti spolova kojoj bi trebao biti cilj ovog izvješća. Jer ukoliko autori i autorice ovog izvješća ne uviđaju koliko je uvredljivo i neprihvatljivo dijeliti spolove na temelju afiniteta prema tzv. muškim i ženskim filmskim žanrovima, govoriti o tzv. ženskim temama i chik flick laganijim ženskim ostvarenjima i to u Izvješću o promicanju svijesti o ravnopravnosti žena i muškaraca, onda je bolje da uopće ne pišu Naime, prije nego što krenu u pisanje ovakvog izvješća trebali i trebale bi razotkriti patrijarhalne predrasude u sebi, predrasude koje uz pomoć stereotipa ženama dodjeljuje osobine frivolnih, emotivnih, pasivnih, podčinjenih, strašljivih i laganijih čitaj glupljih ljudskih bića. Trebale i trebali bi raskrinkati patrijarhalne predrasude koje prikazuju muškarce kao isključivo racionalna, neemotivna, aktivna, dominantna, hrabra i pametnija ljudska bića. Treba li reći da su društvena prihvatljivija i poželjnija upravo ona svojstva i osobine koja se pripisuju muškarcima dok su nepoželjne one osobine koje se propisuju ženama. Kada autori i autorice shvate i prihvate da ne postoje striktno muške ili striktno ženske, već samo ljudske karakterne osobine, drugim riječima kada se oslobode patrijarhalnih dogmi, vjerujem da im više neće pasti na pamet da na ovakav površan i suštinski diskriminacijski način pišu o muškim i ženskim sadržajima i žanrovima. Zbog svega prethodno rečenog, ne mogu prihvatiti ovo izvješće, jer ono umjesto promicanja ravnopravnosti i jednakopravnosti spolova upravo suprotno promiče patrijarhalne predrasude, a to nije nešto što bismo trebali i trebale pozdraviti. Zahvaljujem. Na redu je uvaženi zastupnik Boris Kunst. **Kunst, Boris predstavnici Vijeća HRT-a, zastupnici. Pa o ravnopravnosti spolova raspravljali smo u ovoj sabornici negdje u lipnju mjesecu mislim da smo to pitanje temeljno raspravili. No, smatram za razliku od predsjedničkog kandidata Kajina, da o ovom pitanju treba što više raspravljati. A mislim da si je on svojom raspravom, predsjednički kandidat Kajin zadao autogol, obzirom da izborno tijelo čini više žena nego muškaraca. Tako da će teško proći na ovim izborima za predsjednika. No, ja ću se više osvrnuti u izlaganju na ravnopravnost spolova vezano uz zaposlenost na Hrvatskoj radio-televiziji, više nego što, jer su ostali kolege više govorili o samim emisijama. Izvješće prikazuje da se u programima javne televizije i radija poštuje ujednačena zaposlenost spolova i jednaka kao i u strukturi zaposlenih. Ali nažalost na natječaje za rukovodeća radna mjesta se prijavljuje tek mali broj žena kao i u slučaju natječaja za glavnog ravnatelja ravnatelja Hrvatske radio-televizije na koji se prijavilo 28 muškaraca, a samo dvije žene od koji jedna nije ni ispunjavala potrebne uvjete. Tako da Vije HRT-a nije imalo veliki izbor. Gledajući Hrvatsku radio-televiziju kao cjelinu čini mi se da u strukturi zaposlenih prevladavaju muškarci. Međutim, ne treba smetnuti s uma da su muškarci zaposleni na velikom broju tradicionalnih muških zanimanja, poput vozača, tehničara, snimatelja, tj. na onim poslovima za koje žene imaju puno slabiji interes nego što imaju muškarci. Gledajući omjer muškaraca i žena zaposlenih u programima kako Hrvatskog radija tako i Hrvatske televizije, žene su statistički gledano puno jači spol, urednička mjesta gledano prema spolu podijeljena su pola-pola. Navedeno nameće zaključak da Hrvatska radio-televizija vodi računa o ravnomjernoj zaposlenosti oba spola, a posebice na uredničkim mjestima. Treba dodati i hvale vrijedan podatak da nema razlike u plaći, što je bilo ovdje spomenuto, temeljem spola, već normalno plaća se dobiva vezana uz jednakost radnog mjesta. Isto tako naglasit ću da Hrvatska radio-televizija nema takvu vrstu skandala, kao što je nedavno izbio na državnom Poljskom radiju, koji je zabranio da vijesti i informativne priloge u udarnom terminu u dnevno vrijeme čitaju spikerice novinarke. One to mogu samo u poslijepodnevnim satima ili večernjim satima. Razlog je taj što je uprava zaključila da su muški glasovi ugodniji i kada muškarci čitaju vijesti, oni zvuče uvjerljivije, odbacujući bilo kakvu pomisao da se time diskriminiraju žene, bez obzira na činjenicu što su dnevne emisije prestižnije i bolje plaćene. Kako na našem radiju u informativnom programu radi 68% žena, a svega 32% muškaraca, mislim da se mi ne moramo bojati da bi se to moglo desiti kod nas na Hrvatskoj radio-televiziji. Kroz programske sadržaje Hrvatska radio-televizija poklanja posebnu pozornost načelima ravnopravnosti spolova, iako bi to moglo biti bolje, a to smo čuli već kroz ovo navedeno koje emisije bi mogle sigurno bolje govoriti o ravnopravnosti spolova. No, istaknuo bih kao što se navodi i u zaključku Vijeća Hrvatske radio-televizije da bi trebalo ubuduće više pažnje usmjeriti na izbor sugovornika u emisijama, kako bi priliku za razgovor o relevantnim temama dobio što veći broj stručnjaka i stručnjakinja s raznih područja. Time bismo dobili više informacija, a imali priliku čuti i različita mišljenja, jer znate kada gledamo neke emisije u večernje sate koje su vrlo gledane, ustvari vidimo skoro uvijek ista lica, pa čovjek dobije dojam da gledamo i da pratimo faktički svaku večer istu reprizu. a pojedinci se čak ne stignu ni presvući koliko su često gosti u pojedinim emisijama, tako da se ponekad čovjek zapita tko je gost a tko je domaćin na toj javnoj televiziji. Mislim da ako se to otkloni a i za slijedeće izvješće obzirom na novog našeg predsjednika Programskog vijeća bit će bolje. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. Na redu je uvažena zastupnica Mirjana Ferić-Vac. Izvolite. Hvala vam lijepa. Gospodine zamjeniče Hrvatskoga sabora, gospodine Popijač sa suradnicom, kolegice i kolege. Ovo izvješće o kojem danas raspravljamo apsolvirali su odbori još prije ljetne stanke. Došlo je u proceduru u 5. mjesecu ove godine za 2008. godinu. Ja se nadam da gospodin Popijač koji nije bio u situaciji da odgovara za to da će barem primiti poruke da je to malo prekasno za nešto što se može mijenjati a evo i na kraju smo u krajnjoj liniji kvartala kada će teme predsjedničke kampanje imati jedan svoj tempo kojim ćemo mnogo toga pokušati kompenzirati. Ova tema nije tema ženska i muška, tema ravnopravnosti spolova i rodne ravnopravnosti, rodne osviještenosti i provođenja nečega što se već davno zove "Gender mainstreaming" je tema od društvenog značaja. Tiče se muškaraca i žena, tiče se dobnih razlika kojima se treba nositi u pitanju rodne ravnopravnosti. Ono što je nedostatno bilo Hrvatske televizije u kojima su sudjelovale samo žene a kako rekoh još jedan put rodna ravnopravnost i osjetljivost tiču se oba spola. Nedostajalo je dovoljno tema koje se tiču radnog prava koje je itekako bitno za za žene, žene su u principu malo educirane, malo informirane ali ne samo žene nego i muškarci uopće o svemu što proizlazi iz radnog prava toga je bilo najmanje na televiziji. I pomalo moram reći da je jako lijepo kad govorimo o tradicijama to ima svoju povijesnu konotaciju, to je sve u redu. Međutim, i u tim tradicijama ima nečega što valja staviti u rodno osjetljivi elemenat. Pa uzmite na primjer Alku u kojoj se uvijek naglašavaju svi čauši, svi momci itd., nisam vidjela još nijednu emisiju koja bi se u tom dokumentom smislu posvetila ženama koje isključivo održava stare nošnje, koje isključivo održavaju tradicijsku, renoviraju zapravo nošnje i vraćaju neke elemente koji su se pomalo izgubili u našu tradicijsku nošnju. Što se tiče tog područja tradicije imamo jedno ogromno područje žena na selu, kroz dva tjedna se obilježava 15.10., 15.10. je Međunarodni dan žena na selu, seoskih žena. Međutim, seoske žene nisu samo žene koje paradiraju na pojedinim festivalima u nošnjama, to su žene koje itekako vode težak život, kojima je dostupnost zdravstvenih usluga vrlo onemogućena, naprosto prometnim povezanostima o tim ženama, o toj ravnopravnosti nije bilo ni riječi. Posao koji one obavljaju u seoskim domaćinstvima je jednak poslu koji obavljaju muškarci. ravnopravnost nije dospjela. Ja moram također reći da je ovo izvješće pa reći ću vam pomalo licemjerno. Ili netko ne razumije što je rodna ravnopravnost ili misli da mi to u ovom domu ne gledamo, ali baš da mislim nalazimo sapunice i tele novele kao izraz rodne ravnopravnosti pa to mora biti ponižavajuće za kuću koja se zove Hrvatska radio-televizija. I u tom kontekstu ja bih vas lijepo molila da se založite za emisije u ovoj godini. Mi smo sinoć svjedočili jednoj emisiji u kojoj sudionik kaže slijedeće čovjek i žena i to dva puta uz uglednu novinarku ženu koja ni na jedan način reagira, pa da barem jednom rečenicom obrati da ne dijelimo rod na čovjeka i ženu nego na muškarca i ženu. ne živi ni danas i ja bih vas lijepo molila da nam barem prezentirane jedno kvalitetno izvješće u idućoj godini koje će se ticati rodne ravnopravnosti kako to reguliraju zakoni i i nacionalna politika a što se tiče edukacije novinarki i novinara i urednica i urednika postoji u Oxfordu Green College koji ima vrlo kvalitetno obrazovanje za novinare, pa ja se nadam da je to dostupno svima na televiziji jednim jednostavnim klikom naprosto da vidite koje se mogućnosti mogu otvoriti u suradnji sa takvim koleđom vrlo uglednog karaktera. Hvala vam lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Na redu je uvažena zastupnica Milanka Opačić. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, gospodo sa HTV-a. Ja ću vrlo kratko reći nekoliko stvari o ovom izvješću. Moram priznati da je loše kad jedno izvješće koje govori o promicanju svijesti o ravnopravnosti žena i muškaraca u programima Hrvatskog radija i Hrvatske televizije ustvari vrvi samo brojnim spolnim stereotipima pa evo samo ću dva navesti. Naime, ovdje se kaže da su omjeri zastupljenosti koji idu u prilog muškaraca uzrokovani prije svega tradicionalno muškim zanimanjima pa se između ostalih zanimanja kaže da je tradicionalno muško zanimanje informatičar. Doista ne vidim razloga zbog čega su samo muškarci bili dobri informatičari. Veliki broj žena su ustvari dobri možda čak i bolji informatičari od muškaraca, prema tome ovo je jedan spolni stereotip koji se nije smio naći u ovako jednom izvješću. Ono što me dodatno moram priznati stvarno zgrozilo u ovom izvješću je jedan naziv koji karakterizira muške i ženske filmske žanrove pa se tako kaže da su muški žanrovi oni koji su akcijski, triler i tako a ženski žanrovi se zovu jednim nazivom chik flick. Malo sam se raspitala, doista dolazi od riječi chicken, dakle od kokoši. To su pretpostavljam onda filmovi za kokoši. E pa kad se žene u ovakvom jednom izvješću nazivaju i njihovi filmovi kao za njih kao da mi žene ne gledamo neku drugu vrstu filmova nego gledamo dakle samo ovu vrstu koja se ovdje ovako naziva chik flick to znači da se doista i od strane onih koji su ovo pisali žene tretiraju kao kokoši i ovo su filmovi za kokoši, bar tako u ovom izvješću piše. Dakle, kad se već govori o spolnim stereotipima bilo bi dobro da onda samo izvješće ne vrvi spolnim stereotipima. Ja ću nešto ovdje reći malo više sa aspekta djece koja su nažalost u zadnje vrijeme sve više pred televizijskim ekranima, a sve manje su za knjigom, sve manje čitaju. Imamo doslovno jednu nekoliko generacija djece koja odrastaju pred mobitelima, kompjutorima, televizijskim ekranima, a sve manje čitaju knjige, sve manje odlaze u knjižnice. E pa kad je to već tako da su nam djeca pod puno većim i sve većim utjecajem medija, posebno elektronskih, onda bi bilo dobro da televizije malo paze i na sadržaj koji emitiraju jer taj sadržaj ima ponekad jako veliki utjecaj na djecu i često puta je roditeljima teško objasniti zašto se s televizijskog ekrana šalje jedna poruka za koju roditelj kaže da nije dobra. Ja ću vam sad reći npr. jedna reklama u kojoj su se majka i dijete jedan drugome beljili, to je bila reklama koja je htjela poslati poruku da postoje neka sredstva koja, tako kažem evo, čiste jezik. Dakle, beljenje na televizijskom ekranu majke i djeteta jedan drugome doista je po meni jedna loša poruka djeci i teško vi kao roditelj možete djetetu objasniti da je to nedolično ponašanje kad vam ono kaže zašto je to tako na televiziji. S druge strane, reklame isto tako vrve i spolnim stereotipima. otac kada sjeda u auto obraća svojoj djeci na zadnjem sjedalu i onda djevojčici sunce jesi vezana, a svome sinu kaže šefe jesi vezan. Čisti spolni stereotip, u slučaju da nije obrnuto, u slučaju da ona nije šefica a on sunce. je bilo pitanje i na odboru kada smo o tome raspravljali kolik se može utjecati na taj reklamni dio, koliko se može utjecati dakle na sadržaj reklama i koliko javna televizija može dakle voditi računa o tome da se doista neke reklame stave ustranu i da se kaže da ih se kao takve zbog nepriličnog sadržaja i lošeg utjecaja na djecu naprosto neće emitirati na programima HRT-a. Činjenica je isto tako da imamo i reklame s kojima isto teško izlazimo na kraj zbog toga što smo pivo proglasili hranom, a ne alkoholnim pićem, a svi znate da se od piva isto tako može napiti. Dakle, brojne reklame s kojima se prekidaju sportski sadržaji koji reklamiraju i dakle jedno poželjno ponašanje, a to je da je pivo, konzumiranje piva nešto što je poželjno dobro, ono ide uz sport. Meni je žao što se uz sport ne veže neka druga poruka, a to je da je bavljenje sportom nešto što je korisno za zdravlje, a ne da je ustvari sport nešto što je vezano uz konzumaciju piva. Ja znam da sad govorim nešto što većina nacije ne želi čuti jer je svima to normalno ponašanje da se uz nogomet uzme flaša piva i kokice ili čips, ali definitivno mislim da to nije dobra poruka za djecu i da je to nešto o čemu bi trebala javna televizija voditi računa. I na kraju bih samo rekla nešto, a to je da nama doista fali ovog odgojno-obrazovnog sadržaja, i onda kad imamo takvu vrstu sadržaja onda je to u terminima koji nisu prilagođeni i djeci i mladima. Tako da je to isto nešto o čemu treba voditi Mi smo u ime Odbora za obitelj, mladež i šport upravo sa ovog aspekta dakle potrebe veće zaštite djece dali i određene zaključke koji će se, nadam se, uskoro naći na glasanju i nadam se da ćemo pomoći samim time i Programskom vijeću da doista program javne televizije bude puno bolji. Ja znam da javna televizija trpi i još nešto, a to je mi često puta imamo puno gori program na drugim televizijama koji imaju nacionalnu koncesiju. HTV ustvari jedini trpi kritike i HTV je jedini na koji možemo utjecati, ali evo to je zbog toga što je HTV javna televizija i zbog toga što se od nje očekuje, dakle s obzirom da je financiraju građani najvećim dijelom iz pretplate dakle svojim sredstvima, da onda zadovoljava i neke potrebe koje nisu komercijalno isplative, ali građani to očekuju od javne televizije. U ovom slučaju dakle, djeca i mladi očekuju jedan drugi odgojno-obrazovni program, onaj koji je prilagođen njima, koji može poslati pozitivne poruke i koji će biti u terminima koje koje oni dakle mogu gledati. Evo zbog svega ovoga što sam izrekla, ja dakle neću moći podržati ovakvo jedno izvješće ne samo zbog sadržaja na HTV-u, nego i zbog toga što samo izvješće vrvi spolnim stereotipima i stvarima koje se nisu smjele naći u ovakvom jednom izvješću. Hvala lijepa. molim zastupnice i zastupnike da se strpe još malo pa onda idemo na glasovanje. Izvolite. **Antunović, Željka (SDP)** Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Gospodine predsjedniče Programskog vijeća. Kolegice i kolege. Pokušat ću doista biti kratka i ne ponavljati sve ono što se čulo, jer vidim da je popustila koncentracija u odnosu na raspravu o ovoj temi. Pa ja mislim da je to što nam u raspravama o ravnopravnosti općenito, a naročito o ravnopravnosti spolova prečesto popušta koncentracija pa onda dolazimo u situaciju da i onda kad definitivno možemo govoriti o nekim napretcima u raspravi, kao što je to slučaj u ovom izvješću, rasprave budu isključivo kritički orijentirane. Ja se također pridružujem svim onim kolegicama, s izuzetkom kolegama, koji su ovdje izrekli svoje kritike. Mislim da ih ne treba shvatiti zlonamjerno i ja ću dodati, ranije je bilo još puno gore. Ovo je prvo izvješće koje Hrvatska televizija, uopće ovakvo izvješće koje podnosi odnosno Programsko vijeće podnosi. Ja mislim da je sve ovo što zaslužuje kritiku, kako u programima Hrvatske radiotelevizije tako i u ovom izvješću, proizlazi iz definitivno nerazvijene svijesti o tome što ta ravnopravnost je. Nije u pitanju kokodakanje nekih žena koje su emancipirane, svjesne pitanja i problema ravnopravnosti, nego je stvarno u pitanju riječ o temeljnim ljudskim vrijednostima. Postoje stereotipi u glavama mnogim i u glavama onih koji misle da poštuju i razumiju ravnopravnost žena i muškaraca, postoje stereotipi u njihovim glavama i još uvijek ne razmišljamo o tom pitanju kao univerzalnoj ljudskoj vrijednosti. Međutim, pridružujući se tim kritikama, ja evo još jedanput ću ponoviti, budimo ipak puni razumijevanja. Prihvatite ove kritike kao nešto što će biti poticaj da se pomaci koji su se dogodili u zadnjim godinama pa i ovaj pomak koji proizlazi iz zakonske obveze iz Zakona o ravnopravnosti spolova da o tome uopće razgovaramo i raspravljamo na najvišoj političkoj i zakonodavnoj razini u Saboru, sve to budu poticaji da i dalje međusobno širimo svijest na pravi način o tome o kakvom se to problemu radi, da se na svakom mjestu i maksimalno doprinosi dodatnoj i permanentnoj edukaciji ne samo onih koji moraju tretirati to pitanje nego i onih koji to pitanje moraju razumjeti. Evo, toliko od mene. Ja ću se kao i svi ostali, odnosno neću se izjasniti pozitivno o ovom izvješću. Ali rekla sam, puna sam razumijevanja za sve ove stereotipe kojima vrvi ovo izvješće a kojima na žalost vrlo često vrve i programski sadržaji na Hrvatskoj radioteleviziji. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I zaključni osvrt uvaženi Đuro Popijač, predsjednik Programskog vijeća HRT-a. Izvolite. Uvaženi potpredsjedniče. Dakle, pažljivo sam pratio sva vaša izlaganja u kojima je bilo mnogo naravno kritike i kvalitetnih sugestija. Programsko vijeće teško može sačiniti izvještaj mnogo drugačiji nego što je samo stanje u Hrvatskoj radioteleviziji, ali svakako će Programsko vijeće činiti sve da u skladu sa svojim ovlastima provede sve vaše zaključke koji će nam biti dostavljeni. I naravno ako je moguće i vaše sugestije iz vaših rasprava da ih dobijemo i u obliku stenograma kako bi Programsko vijeće imalo više snage i moći da upravo te vaše zaključke i sugestije provede kroz samo ravnateljstvo i sve one koji su odgovorni za produkciju programa koji vi ovdje i ocijenite ovakav kakav jest. Evo, hvala

dobro.